I još malo. To je druga točka, pa ćemo onda završiti s radom. Onda vi možete ići na odbore koje smo već prije spomenuli. Hvala premijeru, hvala novoizabranom i priseženom ministru. A to je: 2. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Zlatka Komadine i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ade Damjanac. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće. održanoj 18. travnja 2012. pisani zahtjev zastupnika Zlatka Komadine o obnašanju zastupničke dužnosti od 5. travnja 2012. godine kojim je izvijestio da ga je Vlada RH razriješila dužnosti ministra čime mu je prestala dužnost koja se smatra nespojivom s obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata gospodinu Zlatku Komadini započelo 22.prosicna 2011.zbog nespojivosti dužnosti te da je istog dana njegova zamjenica Ada Damjanac započela s obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru. Kako je gospodin Zlatko Komadina sukladno članku 13. Zakona o izborima zastupnika podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti pa je mirovanje zastupničkog mandata Zlatka Komadine prestalo osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a istim danom prestalo je obnašanje zastupničke dužnosti njegove zamjenice Ade Damjanac. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno predlaže donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dakle, dana 13. travnja 2012. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Zlatka Komadine. Zamjenica zastupnika Ada Damjanac dana 13. travnja 2012. prestaje obnašati zastupničku dužnost.

Hvala lijepa. i odgovornom obavljanju dužnosti. Obavještavam vas da su sada sjednice odbora koje su prije zakazane, a sutra nastavljamo u 9,30 sa točkom koja glasi Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu Zakona o jugoistočnoj Europi, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak. A onda ćemo drugu točku koja se zove Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji, s konačnim prijedlogom zakona i onda ćemo dalje ići redom. Hvala lijepa.